Налице е кворум. (Звъни.) Откривам пленарното заседание. Уважаеми колеги, както Ви е известно, съгласно приетата от нас седмична програма в сряда, днешният петъчен ден изцяло е посветен на: ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.

от народния представител Бойка Грозева Маринска към Тодор Танев – министърът на образованието и науката, относно финансиране на висшето образование в Република България. Следва да се отговори в пленарното заседание на 23 януари 2015 г. Писмени отговори за връчване връчване от: - министъра на околната среда и водите Ивелина Василева на въпрос от народния представител Даниела Дариткова; - министъра на околната среда и водите Ивелина Василева на въпрос от народния представител Антони Тренчев; Тренчев; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Иван Кирилов Иванов;

Бъчварова; - министъра на образованието и науката Тодор Танев на въпрос от народните представители Корнелия Маринова и Красимира Анастасова; - министъра на земеделието и храните Десислава Танева на въпрос от народните представители Красимира Анастасова и Пламен Манушев; Пламен Манушев; - министъра на земеделието и храните Десислава Танева на въпрос от народния представител Димитър Делчев; - министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на въпрос от народния представител Клавдия Ганчева; Ганчева; - министъра на здравеопазването Петър Москов на питане от народния представител Вили Лилков; - министъра на финансите Владислав Горанов на питане от народните представители Вили Лилков и Владимир Тошев; Тошев; - министъра на външните работи Даниел Митов на въпрос от народните представители Христо Гаджев, Десислава Атанасова и Пламен Манушев; - министъра на земеделието и храните Десислава Танева на въпрос от народния представител Айхан Етем; Айхан Етем; - министъра на външните работи Даниел Митов на въпрос от народния представител Кристиан Вигенин; - министъра на земеделието и храните Десислава Танева на въпрос от народния представител Методи Андреев; Той получава

Днешният парламентарен контрол ще започне с отговори на вицепремиера господин Томислав Дончев заместник министър председател по европейските фондове и икономическата политика. В контрола ще участва и премиерът господин Борисов. Към него има отправено питане от народния представител Кристиан Вигенин относно политиката на правителството по отношение на Република Македония. В момента премиерът има ангажимент. След като приключи с него, ще бъде в Народното събрание, за да отговори на питането на господин Вигенин. Думата има госпожа Миглена Александрова да зададе своя въпрос към вицепремиера Томислав Дончев относно размера на европейските земеделски субсидии в Република България и в Европейския съюз. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господин Заместник министър-председател! Факт е, че след присъединяването на Република България към Европейския съюз българските земеделски производители получават в пъти по ниски субсидии от европейските си колеги. Този факт сам по себе си поставя родните ни производители в неконкурентно положение на общия европейски пазар. В тази връзка, моля да ми отговорите какви мерки ще предприеме правителството с цел изравняване нивата на земеделските субсидии в страната ни с тези в останалите държави – членки на Европейския съюз. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Александрова.

По повод европейските правила и членството на България в Европейския съюз, както добре знаете, има много митове и легенди. Няма да ги коментирам поради ограниченото време, като започнем от тежките рестрикции върху производството и консумацията на шкембе чорба, минем през формата и цвета на краставиците и така нататък. Важни са обаче фактите. В отговор на Вашия въпрос, именно уповавайки се на фактите, ще Ви оставя една графика, която показва темпа, размера на подпомагане за различните държави членки. (Показва графиката.) От представените данни ясно се вижда, че средният размер на директното плащане за България е много близо до 90% от средното плащане за С по-нисък размер от плащането в България са девет държави: Великобритания, Полша, Португалия, Словакия, Хърватия, Румъния, Литва, Естония и Латвия. От представената графика се вижда, че значима разлика в подпомагането България България има само с две държави – това са Малта и Холандия. Причината за това е ясна – имам предвид обема разполагаема земя в едната и в другата държава. В допълнение, искам да Ви информирам, че след реформата на Общата селскостопанска политика, извършвана в рамките на Европейския съюз и специално за новия програмен период 2014 – 2020 г., България ще получи за директни плащания 7 млрд. евро, което е с почти 2 милиарда повече от стария програмен период. Особено по-високи субсидии ще получават животновъди, обущари и производители на зеленчуци. В предишния програмен период фермерите от тези сектори получаваха 3,5% от общото финансиране, а в текущия програмен период финансирането за тях ще достигне 13%, което според мен е добра новина, предвид потенциала на тези сектори за формиране на по-висока добавена стойност, както и за генериране на повече заетост. Разбира се, редно е да уточня, че има един финансов модел, който се следва след членството на България в Европейския съюз, като размерът на общото финансиране нараства всяка година, съобразно договорения темп за растеж, който е еднакъв за всички нови държави членки, като започва от 25% от размера на директните плащания през първата година, достига до 70% през седмата година на прилагане и той ще достигне 100% през 2016 г. Тоест графиката, която представям тук, не е таванът. Предстои, включително и през следващата година, финансирането да нарасне, като ежегодно темпът на растеж, с който може да се запознаете, до 2013 г. е представен на тази графика, която ще оставя на Ваше разположение. Още един важен детайл – освен най-важния ресурс за подпомагане на българското земеделие, схемите за директни плащания се характеризират с изключително висок темп на усвояемост на средствата, който през 2013 г. е над 99% от цялата сума. И още нещо – площта, заявявана по тази схема, се увеличава всяка година, започвайки през 2007 г. от около 3,3 млн. хектара, достигайки 3,7 млн. хектара през 2013 г. Тоест като резултат от схемата за директни плащания ние имаме увеличаване на обема обработваеми земи, което също според мен е един положителен резултат. Благодаря. Оставям на Ваше разположение графиките, за които споменах. Благодаря Ви, уважаеми господин Заместник министър-председател. Заповядайте за реплика. Благодаря Ви, господин Председателстващ. Уважаеми господин Заместник министър-председател, всичко това, което казвате, звучи много добре. Въпросът е от тези цифри, които изредихте тук, и от тези средства, които според Вас се дават на българските производители, колко се усвояват и как? И ако наистина картинката беше толкова розова, колкото е във Вашите таблици, нямаше да има тези протести на производителите, и нямаше да изнемогват, защото това е факт, Вие го знаете. Постоянно има протести. През годините сме свидетели на това. Важно е как се усвояват. Да, Да, това на таблица изглежда доста добре. Така, както го казвате, също звучи добре, но ако това не е достатъчно за българския производител в крайна сметка Вие в качеството си на заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика може би трябва да настоявате пред Европейския съюз за още за българския производител. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Александрова. Господин Заместник министър-председател, заповядайте за дуплика. Уважаема госпожо Александрова, числата са такива, каквито са. Те отразяват фактите и никой не се е опитвал да ги оцветява нито в бяло, нито в черно, нито в розово. Съвсем друг въпрос е, че начинът на подпомагане и ефектът от подпомагането не се крие само и единствено в обема плащания. Те, разбира се, са изключително важен детайл. Редно е да отчетем, че българските земеделски производители, за разлика от колегите си от старите държави членки, имат шанс да ползват подобно подпомагане едва през последните седем години. Те са в неизгодна ситуация спрямо производителите от други държави членки, които са имали възможност да ползват подобна помощ от порядъка на десетилетия. Имали са възможност да използват средствата за механизация, за ноу-хау, което е позволило качеството, интензивността на тяхното производство да бъде много по-конкурентоспособно. Това, разбира се, отнема време. Има и още нещо. Аз съм изключително радостен, че България използва шанса си, който предлагат новите регламенти, и прие част от реформите в общата селскостопанска политика. Един от най-важните детайли е въвеждането на така наречените „прагове”. интензивно завишено подпомагане на първите 300 дка на стопанството и след това намаляване на подпомагането, за да се избегне дефектът, където едни големи собственици или арендатори прибират голямата част от парите и няма достатъчно средства за малките земеделски производители. Тази промяна е факт и аз вярвам, че тя ще има ефект по отношение на българското земеделие. Аз коментирах и животновъдството, и овощарството, но имаме още подпомагане на уязвими сектори с цел генериране на по-голяма добавена стойност. Достигането на подпомагането до повече земеделски стопани най-вече чрез опростяването на правата и процедурите. Въпреки че усвояемостта е висока – 99%, защо самият процес да не предполага много по-малко административни усилия? И още един детайл – конкурентоспособността на българското земеделие не се формира само и единствено от обема плащания. Там има много проблеми. Част от тях коментирахме и през тази седмица – комасацията, обема на площите, които се обработват, напояването – изключително сериозен проблем. И един още по-сериозен проблем – склонността на българските земеделски производители да се сдружават. Ако те искат да формират добри цени на пазара, те трябва да работят с много по-големи обеми продукция, което е много трудно за малките производители. Затова според мен един от приоритетите в земеделието е държавата да създаде такива стимули, за да говорим за обединяване на малките производители, особено на тези на плодове и на зеленчуци, което ще им позволи да реализират по-добри цени на пазара. Благодаря Уважаеми господин Заместник министър-председател, благодаря Ви за дупликата, както и за участието в днешния парламентарен контрол. Преминаваме към следващия въпрос, който е зададен от народния представител Кристиан Вигенин към Божидар Лукарски – министър на икономиката, а той е относно преговори по Трансатлантическото търговско и инвестиционно партньорство. Заповядайте, господин Вигенин, за въпроса. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Лукарски, през юли 2013 г. стартираха преговорите по Трансатлантическото търговско и инвестиционно партньорство между Европейския съюз и Съединените щати. Обявените цели на Споразумението са увеличаване на търговския обмен и инвестиции между Европейския съюз и САЩ, създаването на нови икономически възможности за разкриване на работни места и растеж чрез увеличаване на достъпа до пазари и по-голяма регулаторна съвместимост. Мандатът за преговори по Споразумението не беше публично достояние и само силният обществен натиск доведе до неговото разсекретяване от Европейската комисия и до публикуването на преговорните директиви. Наличната към момента информация предизвика остри реакции и основателна тревога, че то може да доведе до снижаване на трудовите и екологични стандарти, увеличаване на безработицата, засилване на влиянието на корпорациите в ущърб на демократично избраните правителства, да лиши държавите от възможността да провеждат собствена социална и екологична политика. Впрочем тези притеснения са и от двете страни на океана. Стотици хиляди европейски граждани в над 400 града на Европейския съюз, в това число и в България, вече дадоха публичен израз на тази тревога в протестни акции и демонстрации. Вие нееднократно се обявявахте безкритично в подкрепа на това Споразумение, но все пак в качеството Ви на ресорен министър бих желал да попитам: По какъв начин ще се наблюдава и координира процесът на преговори по Споразумението в България? Как ще бъде гарантирана ефективната защита на интересите на България и на българските граждани в хода на преговорите? И второ, има ли въпроси на сегашния етап на преговорите, тъй като те продължават, които предизвикват основателни притеснения и как те са формулирани и представени пред главния преговарящ от страна на Европейския съюз? Вие самият какви мерки ще предприемете, за да се гарантира пълна прозрачност на преговорния процес от страна на Европейската комисия, както и публичност на отстояваните от правителството позиции? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Вигенин. Министър Лукарски, заповядайте за отговор. Уважаеми господин Председател, уважаеми господа народни представители! Уважаеми господин Вигенин, като член на Европейския съюз, страната ни участва равноправно в идентифицирането на интересите и формулирането на позицията на Европейския съюз от самото начало на преговорите, като си дава сметка за трудностите, свързани с договарянето на толкова мащабно споразумение. Националните интереси в преговорите се формулират въз основа на експертни анализи и допитвания до заинтересованите бизнес среди и институции. Те ще продължат да бъдат важен инструмент за Министерството на икономиката при идентифицирането на приоритетите, проблемите и чувствителните области и при навлизането на преговорите в по-голяма конкретика. Възможност за представяне на интересите на заинтересованите страни предоставят организираните от Европейската комисия срещи и консултации. През изминалата година Министерството разпространи информация във връзка с обществените допитвания за решаването на спорове инвеститор-държава и проучването сред малките и средни предприятия относно срещаните на пазара на САЩ пречки.

които позволиха обмен на виждания между правителството, бизнеса, академичните среди, неправителствени организации относно перспективите, възможностите, предизвикателствата за българския бизнес, включително малкия и средния такъв, и очакваните ефекти върху българската икономика. Още при обсъждането в рамките на Европейския съюз на проекта за мандат за водене на преговорите българската страна изложи принципни позиции за отстояване на интереси и открои важни или чувствителни теми за България, между които: облекчаване и подобряване на достъпа до пазара на САЩ и търсене на сближаване на процедурите и правилата за произход на стоките; - стремеж към високо равнище на амбиция и най-благоприятни условия на достъп до американския пазар на услуги и обществени поръчки, включително на ниво Щати, при гарантирана адекватна степен на прозрачност; - търсене на степен на сближаване между двата регулаторни режима, която в максимална степен да улесни дейността на търговските оператори, без това обаче да води до отдалечаване от действащите правила, без да води до занижаване на европейските стандарти, високите стандарти на Европейския съюз, в това число, подчертавам, и запазване забраната за ГМО; поемане на значими ангажименти от страна на САЩ в преговорите по правилата, включително по енергетиката и суровините; - включване на разпоредби, осигуряващи адекватна и ефективна закрила на всички видове права върху интелектуалната собственост, със специално внимание на географските означения и избягване на горчивия опит и противоречията, свързани с наказателноправните разпоредби във връзка с преговорите, подобни на преговорите по АКТА. Настояваме също за подпомагане на малките и средни предприятия при справянето им с предизвикателства и пълното възползване от изгодите, произтичащи от бъдещото споразумение. България участва равноправно с останалите държави членки в процеса, следи за отчитането на своите интереси и няма да допусне налагането на клаузи, с които не е съгласна. Уверявам Ви, че Министерството на икономиката отчита воденето на активен диалог с българския бизнес и гражданското общество като изключително важно. Както заявих пред Съвета на Европейския съюз по външни отношения и търговия и Конференцията по ТТИП, необходими са честност, откритост и отговорност пред обществото по всички въпроси на преговорите. В заключение бих искал да отбележа, че Министерството на икономиката поддържа и актуализира богата информация във връзка с водените преговори на своя уебсайт. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Господин Вигенин, заповядайте за реплика. Благодаря, господин Председател. Благодаря за отговора, господин Лукарски. Все пак трябва да кажа, че се създава впечатление за предопределеност на българската позиция в подкрепа на това споразумение. Мисля, че в тази посока има какво да се направи. Да бъде разширен диалогът не само с организациите, които имат пряк интерес това споразумение да бъде сключено, но и с по-широк кръг граждани, бих казал, и с Народното събрание, защото тук е мястото, вероятно и в специализираните комисии, където може да бъде изнесена повече информация – както икономическата, така и външната.

днешна дата, така както изглежда, неглижира социалните аспекти, които са в основата на европейския проект. Затова ще ни бъде трудно да го подкрепим. Позицията ни на този етап е „против”. Ние държим оттук нататък да бъде гарантирана пълна прозрачност и публичност на процеса на преговори. В преговорите България да отстоява позиция в защита на човешките и социални права, достойните условия на труд, екологичните стандарти, както и корпоративната социална отговорност и честната търговия – смятам, важни елементи. Ние подчертаваме, че разширяването на достъпа до нови пазари и засилването на конкуренцията не трябва да са в ущърб на потребителите и за сметка на безопасността на условията на труд и на защитата на околната среда. Вие заявихте, че генно генно модифицираните организми са тема, която не се включва в това споразумение. Още веднъж да кажем, че е недопустимо от наша гледна точка такива разпоредби да присъстват. Тоест да се има предвид в преговорите. По отношение на шистовия газ също трябва да е ясно, че в това споразумение не бихме подкрепили каквито и да били разпоредби, които биха улеснили, облекчили или задължили в някаква степен страните – членки на Европейския съюз, да допуснат проучване и добив на шистов газ.

този въпрос трябва изначално да бъде изключен от споразумението, за да може да разчита евентуално на някаква по-широка подкрепа. Надявам се да можем в бъдеще да сътрудничим по този въпрос, пак подчертавам, много по-активно и с българския парламент. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Вигенин. Министър Лукарски, заповядайте за дуплика. Уважаеми господин Председател, уважаеми господа народни представители! Уважаеми господин Вигенин, абсолютно съм съгласен с Вас, че трябва да има повече гласност и повече работа на Министерството на икономиката по преговорите по ТТИП и с парламента. В това число аз съм докладвал в Икономическата комисия заключенията от моето участие в Европейския съвет по външна търговия, във връзка с това и преговорите по ТТИП, което казах и тук. Разбирам позицията на БСП, но мога да Ви кажа, че по отношение и на шистовия газ няма отстъпление. Слушахте блицконтрола на премиера, където той каза, че мораториумът за добив на шистов газ ще се запази. Това е наша позиция, от която нямаме отстъпка. Информирали сме Европейския съюз – нямаме отстъпление по този въпрос. Мисля, че не би следвало да има някакви притеснения. По отношение на арбитражните клаузи искам да Ви обърна внимание, че такива клаузи по принцип се допускат и по Гражданския процесуален кодекс, така че пълното им изключване е в противоречие с българското законодателство. Ще продължаваме да информираме обществеността. По мое настояване, включително и по настояване на други колеги министри от Европейския съюз, голяма част от клаузите вече са достъпни на широката общественост, така че исканата не само в България, но и в целия Европейски съюз по-голяма прозрачност и гласност по отношение на преговорите по ТТИП вече е налице. Благодаря за вниманието. Преди да преминем към въпросите към министър Ивайло Московски, позволете да Ви уведомя, че на балкона наши гости са ученици от Средното образователно училище „Панайот Волов” в Шумен. (С Следва питане от народния представител Атанас Стоянов относно промени в Републиканската транспортна схема. Питането е отправено към Ивайло Московски – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Заповядайте, господин Стоянов.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 на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията от 18 юли 2014 г. В нея са утвърдени промени в транспортната схема в различните административни области, като най-съществени те са в област Благоевград. Преди нейното издаване, с оглед повдигнати множество въпроси от страна на транспортни фирми, са направени редица срещи с представители на областна управа – Благоевград, „Автомобилна администрация” – Благоевград, както и представители на общините от Благоевградска област. На тези срещи е постигнато съгласие по основни въпроси, касаещи промени в републиканската транспортна схема в област Благоевград, но според тази заповед на министъра са удовлетворени исканията само на част от превозвачите на пътници, главно от град Благоевград. Исканията на останалите превозвачи от областта, главно от общините Сандански, Петрич, Гоце Делчев, Гърмен и Сатовча са игнорирани и настоящата промяна на транспортната схема оказа преки негативни последици за тях, както и за пътниците. Те са изразяват главно в обстоятелството, че по новото маршрутно описание на автобусната линия от София до тези общини транспортните фирми са вече в невъзможност да ползват междинна спирка – Благоевград. Промяната на транспортната схема, касаеща автобусните линии от София до съответните общини без междинна спирка – Благоевград, очевидно е неефективно за голяма част от превозвачите по следните причини: липсата на такава междинна спирка до тези общини от областната транспортна схема дублира, съответно ще дублира подобни линии от републиканската пътна схема, а от друга страна ще доведе до неефективност на двете линии до едно и също населено място. Липсата на междинна спирка – Благоевград, ще доведе до излишни допълнителни разходи чрез осигуряването на допълнителни линии, които няма да бъдат с пълен капацитет на пътници. От друга страна пък автобусите до София също ще бъдат с непълен капацитет. Всичко това се оказа, че е неефективно, не е изгодно на фона на сегашното състояние. Липсата на междинна спирка – Благоевград, ще доведе и не на последно място, разбира се, и до сериозни затруднения за превоза на пътници до определени места в горепосочените общини. В тази връзка и с оглед гореизложеното от мен, уважаеми господин Министър, искам да Ви попитам: дали считате, че въпросната заповед от 18 юли 2014 г. на министъра на транспорта и информационните технологии е целесъобразна? Дали тя оптимизира ефективно транспортната схема в Югозападна България? Евентуално какви са възможностите и необходимо ли според Вас изготвянето на нова,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

по първия въпрос относно целесъобразността и ефективността на цитираната заповед искам да отбележа, че промените на разписанието, утвърдени с въпросната заповед, се извършени изцяло съобразно изискванията в Закона за автомобилните превози и издадената на негово основание Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за превоз на пътници и автобуси, за утвърждаване на транспортните схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси. Тези изисквания са приети през 2011 г. по предложение на самия транспортен бранш след широко публично обсъждане. Целта на промените е оптимизиране на републиканската транспортна схема с оглед привеждането й в съответствие с драстично намалелия пътникопоток, който води разбира се и до нелоялна конкуренция между превозвачите, извършващи превоз от едно направление и създава рискове, свързани с безопасността и сигурността при превоза на пътници. Според нас именно поради тази причина извършените промени могат да се считат за ефективни и целесъобразни. По втория въпрос, който сте задали, бих искал да Ви информирам, че с посочената от Вас заповед се изменят единствено разписанията от републиканската транспортна схема, тоест с нея не се извършват промени в областните и общинските транспортни схеми. Линиите от областните транспортни схеми трябва впоследствие да се съобразят с действащите маршрутни разписания от републиканската транспортна схема. В компетенциите на съответните областни управители е да утвърдят така необходимите промени. На всяко едно ниво – републиканско, областно или общинско, е възможно да бъдат изготвени нови транспортни схеми. Същите трябва да бъдат съобразени с реалните пътникопотоци на база на тяхното изследване и съответно координирани помежду си в последователност: републиканска – на първо място, след това – областна, и на последно място – общинска транспортна схема. Като основен проблем тук възниква необходимостта от предсрочно прекратяване на договори, с които са възложени превозите по съответните транспортни схеми, за да бъдат извършени едновременно промени, а не поетапно. Именно поради тази причина бе даден близо 2-годишен преходен период – от 2011 г. до 2013 г., в който областите и общините е трябвало да предприемат съответните мерки по прилагане на новите изисквания. През този период от страна на държавата в лицето на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” е воден непрекъснат диалог с цитираните от Вас общини – възложители, чиито договори са били изтекли или изтичащи. Същите са били уведомени за конфликтите в разписанията им с други действащи разписания от републиканската транспортна схема. Въпреки множеството проведени разговори и срещи на Изпълнителната агенция с представителите на областната и общинска администрация и превозвачи от Благоевградския регион

и след извършена проверка не са отговаряли на нормативните изисквания. Бих искал да отбележа, че тези разписания е трябвало да бъдат закрити. Отчитайки създалото се напрежение и по предложение на засегнатите общини – Петрич, Сандански, Гоце Делчев, Гърмен и Сатовча, Комисията по републиканската транспортна схема, в която участва с право на глас и представител на областната администрация – Благоевград, е взела решение да не закрие въпросните разписания, а да премахне междинните спирки, водещи до несъответствие с нормативните изисквания. Целта е съхраняване на връзката на тези населени места с град София, която е същността на републиканската транспортна схема, която е първа по значимост, без промяна на часовете на тръгване от крайните спирки. По третия въпрос – Вашето предложение за регламентиране на спирка по желание само за качване на пътници на пръв поглед е приемливо, тук възниква въпросът за осъществяването на реален контрол, а именно дали в този случай няма да има освен качване и слизане на пътници, което ще е конфликт. В заключение, искам да допълня, че подобни ситуации възникват и в други региони на страната, но тези процеси са неминуеми. Винаги ще има ощетена страна независимо дали правилата ще се прилагат поетапно или едновременно. Друг е въпросът дали тези правила ще останат и ще се прилагат така както са или трябва да тръгнем да търсим нов механизъм за решаване на този проблем. Трябва да се има предвид, че в транспортния бранш няма единомислие за това, тоест една част държи те да бъдат запазени. Считам, че този въпрос следва да бъде подложен на широка дискусия и едва след това да се пристъпи към евентуална промяна в нормативната уредба, а именно Закона за автомобилните превози и произтичащите от него подзаконови нормативни актове. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Господин Стоянов, заповядайте да развиете два уточняващи въпроса в рамките общо на две минути.

Наистина Вие сте подготвен в тази сфера и детайлно сте разгледали казуса, но, за съжаление, и в крайна сметка вече половин година де юре – да, наистина тази заповед е законосъобразна, но де факто този въпрос, този проблем не е решен. Тук стои въпросът дали тази заповед е целесъобразна. Благоевград е един от основните административни центрове. В него учат, следват много студенти от целия Югозападен регион, включително и пограничните общини на Благоевградска област. Това до голяма степен предопределя и нуждата от оптимални транспортни линии и връзки. Всъщност оказва се, че вече половин година след 17,00 ч. ежедневно от Благоевград до въпросите общини – Сандански, Петрич, Гоце Делчев, Гърмен и Сатовча няма автобусен превоз и това изключително затруднява превоза не само на студенти, разбира се, а и на всички жители на Благоевградска област, които работят в град Благоевград, но всъщност живеят в съседните общини. Наистина аз съм Ви благодарен за изчерпателния отговор, но моят допълнителен въпрос е: дали ще бъдат предприети някакви необходими, допълнителни стъпки относно евентуалната частична отмяна на тази заповед, касаеща транспортната схема в Благоевградска област? Наистина това е крайно необходимо. Благодарен съм Ви за това, че наистина сте запознат в детайли със случая и може би е необходимо да се направи, да да се инициира една обща среща между всички заинтересовани страни, както Вие казахте, един по-сериозен, по-задълбочен дебат, наистина, за да се намери най-оптималният вариант, най-оптималният алгоритъм за решаване на този нелек въпрос за Югозападния регион. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Стоянов.

разбира се, че поемам ангажимент да разглеждаме всеки случай и като единичен такъв, и оперативно, каквото е необходимо, да вземем мерки, за да не се допусне изкривяване на принципа, или в конкретния случай да оставим определено направление да не бъде по никакъв начин обслужено транспортно. Но искам и Вие да ме разберете. Проблемът при нас е, че по едно

а такова нямаме. Браншът е разединен – отделни асоциации са, всеки защитава горе-долу тесни интереси в зависимост от това кой къде извършва транспортната услуга и общо взето самите ние сме поставени в невъзможност да партнираме за правилното решаване на въпроса. Най-малкото, поне ако браншът застане с адекватна и единна позиция по тези теми, за нас ще е малко по-лесно да адаптираме всички тези общински и областни желания към републиканската мрежа и съответно да

Уважаеми господин Стоянов, заповядайте за отношение по повод отговорите на господин министъра. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Министър, Вие наистина сте прав, че очевидно няма единомислие в транспортния бранш. Именно затова отново апелирам към Вас нека да бъде направена дори и поредната среща. Инициирайте я, ако трябва съвместно да инициираме такава работна среща

и ефективно ползване като цяло на Националната транспортна схема и в частност Областната транспортна схема, защото в крайна сметка това ще бъде най-вече в полза на пътниците, които ползват тези услуги. Благодаря Ви за Благодаря Ви, уважаеми господин Стоянов. Преминаваме към следващ въпрос към министър Московски, а той е зададен от народния представител Вили Лилков относно искане на Столична община за придобиване безвъзмездно право на собственост върху част от терена на бившата околовръстна жп линия на град София. Заповядайте, господин Лилков, да изложите въпроса. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, дами и господа народни представители! Моят въпрос е свързан със съдбата на трасето на бившата околовръстна жп линия в София и съдбата на гара Пионер. Искам да припомня няколко неща, преди да задам своите въпроси. На 15 септември 2011 г. Общинският съвет на столицата взе решение да придобие безвъзмездно право на собственост върху трасето на бившата околовръстна жп линия на град София, което възлиза на около 154 декара – уникално трасе за столицата, като това решение беше взето въз основа на предварително проведени разговори с министъра на транспорта.

Съвсем неочаквано през месец юни 2014 г. правителството на Пламен Орешарски обяви гара Пионер за продажба. Тридесет уникален терен в сърцето на София бе обявен за продажба. Тъй като тази продажба не се осъществи, по-късно служебното правителство потвърди намеренията да се продаде този парцел и във връзка с това задавам своите въпроси: Защо не бе изпълнено решението на Общинския съвет на столицата и какви стъпки са предприети за това Столична община да придобие трасето, което започва от булевард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

Съгласно Решение № 554 на Столичния общински съвет от 15 септември 2011 г. е предвидено безвъзмездното приемане на собственост от 11 броя поземлени имоти с обща площ 100 227 квадратни метра, предоставени за управление на Национална компания „Железопътна инфраструктура”. С Решение № 554 от 24 юли 2014 г. Министерският съвет с цел задоволяване на обществената потребност от местно значение е прехвърлил безвъзмездно на Столична община три от имотите, представляващи части от терена на околовръстната жп линия на град София в участъка булевард „Искърско шосе” до „Токуда болница” – София, местност „Борисова градина – Погребите” втора част, с обща площ 29 936 квадратни за изграждане на транспортна инфраструктура в район „Изгрев”, връзката „Изток – Дианабад” и за подобряване на транспортно-експлоатационните качества на кръстовището при улица „Стоян Михайловски” – изграждането на преливна шахта, представляваща част от новопроектираната канализационна мрежа. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията е изразил съгласие два от имотите с обща площ 3386 да бъдат безвъзмездно прехвърлени по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост на Столична община. Изготвените документи са изпратени по компетентност до Министерството на регионалното развитие и благоустройството за приемане на необходимите действия в тази връзка. В два от имотите, с обща площ 13 548 квадратни метра, находящи се в близост до многофункционална спортна зала в София, необходими за изграждането на вело- и пешеходна алея с цел подобряване на транспортно-комуникационното обслужване на залата, предстои иницииране от страна на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията към Министерството на регионалното развитие и благоустройството за процедура За други два имота, с обща площ от 16 672 квадратни метра, въпреки решението на Столичния общински съвет, Столична община не е отправила конкретно искане за придобиването им

1738 кв. м, които представляват част от имот с площ 12 459 кв. м. С писмо от 24 януари 2012 г. главният архитект на Столична община господин Диков е уведомил, че необходимостта от прехвърлянето на този имот вече е отпаднала. За имоти с площ от 35 616 кв. м след постъпване в Министерството на транспорта, ведно с всички необходими за целта документи могат да бъдат предприети действия за иницииране на нормативно установена процедура по безвъзмездното им прехвърляне. Относно въпроса: продадени ли са прилежащи терени по гара Пионер и ако не са – какви са намеренията на Министерството? С Решение № 514 от 18 юли 2014 г. Министерският съвет на Република България е дал съгласие за продажба на два недвижими имота частна държавна собственост, предоставени за управление на Националната компания „Железопътна инфраструктура”, представляващи част от бившата жп гара Пионер. Със заповеди от 16 октомври 2014 г. на министъра на информационните технологии и съобщенията са открити търгове за продажба на описаните по-горе имоти, съответно на 1 декември 2014 г. и 3 декември Срокът за подаване на документи и внасяне на депозити за участие в търга, насрочен на 1 декември, няма постъпили оферти и внесени депозити. В тази връзка Комисията за провеждане на търга в съответствие с правилника за прилагане на Закона за държавната собственост е взела решение за обявяването му за непроведен. и съобщенията е постъпила инициатива от заинтересовано лице по чл. 20 от Закона за концесиите за предоставяне на концесия върху двата недвижими имота, представляващи част от бившата гара Пионер в тяхната цялост. Комисията за провеждане на търга по отношение на втория имот след обстойно запознаване и анализ е направила инвестиционно предложение е предложила търгът да бъде прекратен. С моя заповед протоколът от работата на комисията е утвърден и съответно обявеният търг е прекратен. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, уважаеми господин Министър. Господин Лилков, заповядайте за реплика към господин министъра.

Това не би било в интерес на градоустройственото развитие на града. Още повече – някаква концесия, за която чувам за първи път! Освен това, доколкото разбирам, само няколко имота от всичките имоти, за които е взето решение в Столичната община, са прехвърлени на общината. Във връзка с това, че трасето, за което става въпрос, и гара Пионер са уникални – с обща дължина 6 километра, която свързва разнородни части на града и крие невероятен потенциал да се превърне в нещо много интересно и атрактивно за столицата, аз имам предложение към Вас и искам да чуя Вашия отговор. Съгласни ли сте да проведем работна среща с главния архитект на София и кмета на София, за да обсъдим съдбата на това трасе и да възложим на главния архитект конкретно да се проектира, а не да се работи на парче? Защото практиката да се работи на парче в София и държавата да реализира едни политики, а общината да мисли в друга посока, е вредна за интересите на града. В този смисъл, пак повтарям, удовлетворен съм от отговора, който получих. Гара Пионер не е продадена. Започнало е прехвърляне на части в лицето на бившата околовръстна жп линия, но за да направим нещо добро за града, трябва да се срещнат държавата и общината и да обсъдим съдбата на трасето и на гара Пионер. Благодаря Ви, уважаеми господин Хайтов. Министър Московски, заповядайте за отговор. Господин Председател, дами и господа народни представители! Господин Лилков, в предния мандат на нашето управление лично аз бях инициаторът, който предложи на общината и лично съм говорил да се реализира тази идея. Става въпрос за 7 километра велоалея, паркова зона, пейки, беседки, осветление – цивилизована работа в кв. „Изток”. Какво по-хубаво от това – връзка към спортната зала.

на този протест. Аз си свърших моята работа. За голямо съжаление дори и след това, тъй като нямахме проблеми по съществуващия сервитут на вече демонтираната жп линия – да го предоставим, към днешна дата аз не съм видял проект на тази крайна сметка ми се говориха неща: „Ти го прехвърли, пък ние утре започваме да го строим”. Това е несериозно. Така че аз съм последният човек, който може да бъде упрекван или обвиняван, че не е имало инициатива центъра на София това да стане красива паркова зона с велоалея, с пешеходна зона и така нататък. Свършете работата на другото място, аз съм о`кей. Благодаря. Благодаря, господин Министър. Преминаваме към следващия въпрос. Той е зададен от народния представител Ангел Найденов относно реализация на проект за развитие и модернизиране на пристанище Варна. Заповядайте, господин Найденов. Господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Ячев, да, моят въпрос е свързан с развитието и модернизацията на пристанище Варна и в тази връзка – реализацията на проекта за интермодален терминал. Предисторията, господин Министър. В програмата „Региони в растеж”, която беше утвърдена от правителството с министър-председател Орешарски, бяха заложени средства в размер на 15 милиона, които бяха предвидени за реализацията на проект за създаването на интермодален терминал на територията на Варна. За съжаление във времето на функционирането на служебния кабинет тази програма беше преразгледана, част от средствата замразени, съответно пренасочени, в това число и 15-те милиона, които бяха предвидени за за реализацията на проекта за модернизация на пристанище Варна. Уважаеми господин Министър, това се случи на фона на три неща. Първо, това решение на служебното правителство съвпадна с провеждането на конкурса за избор на фирма за създаването на идейния проект. В този конкурс участваха международни компании с име, с авторитет. Тръжната документация беше отворена. Съответно имаше оферти в размер 8-10 милиона за различните фирми. това решение дойде при изключително силната подкрепа за реализацията на този проект както в местните и регионалните власти във Варна, така и в професионалните среди, разбира се, и в обществеността на Варна. Впрочем ще отворя една скоба и ще кажа, че по време на предизборната кампания всички представители на политическите формации, в това число на осемте парламентарни групи, представени в Народното събрание от Варна, беше декларирана пълна подкрепа за реализацията на този проект. Трето, това решение дойде на фона на вече представени параметри на проекта във Варна, съответно създадени нагласи и очаквания, включително във всички среди, свързани с развитието на морската индустрия и съответно на транспортния бранш. В тази връзка, господин Министър, моят въпрос е: каква е съдбата на вече проведения конкурс, отворената тръжна документация и, разбира се, не по-малко важното, дори по-важното – какво е Вашето мнение за по-нататъшната перспектива за развитието на пристанище

Сумата от 15 млн. лв. е предвидена за проектиране на „Интермодален терминал Варна” (публична инвестиционна програма). С Решение № от 30 април 2014 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията е обявена открита процедура за избор на изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки с предмет „Проектиране на интермодален терминал Варна”. Съвъзложители по тази поръчка са Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” и Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура”.

хил. 800 лв. без ДДС. Договор с избрания изпълнител ще бъде сключен след осигуряването на необходимия финансов ресурс. Предвид важността на проекта се търсят възможности за осигуряване финансирането му от различни източници. Следва да се има предвид, че пристанище Варна се развива изключително динамично през последните години като пристанищен оператор и бележи ръст при бележи ръст при обработката на товари. Товарооборотът за 2013 г. е около 11 млн. т, като за постигането му са обработени над 1450 кораба. Но тези над 300 хил. тежкотоварни автомобили, посещаващи годишно пристанището, са проблем не само за гражданите и туристическия бизнес на града, но и за ръководството на пристанището по отношение на организацията на работа през активния туристически сезон, когато е и активната кампания по износа на зърно. При сегашната ситуация територията на пристанището се оказва разположена в центъра на града и независимо от перманентните решения за рационализиране на обслужването и намаляването на трафика, пристанището и града от доста години са в конфликт по отношение на своето развитие. В тази връзка реализацията на Проекта за изграждане на „Интермодален терминал Варна” би позволило до известна степен да се намалят конфликтните зони и поне частично да се създадат условия за развитие на градската зона за сметка на пристанищните територии. По отношение на перспективите за развитие на пристанище Варна от години се търсят решения за изнасяне на пристанището от централната градска част и освобождаването й от проблемите със замърсяването на околната среда и трафика. В изпълнение на Проект „Техническа помощ за развитие на българските пристанища”,

на база на очакваните товаропотоци”. Концепцията има за цел да очертае цялостната визия за развитието на пристанищата за обществен транспорт в България, като част от системата на водния транспорт,

възможна перспектива за развитието на „Порт Варна” е и предоставянето му на концесия, привличайки по този начин финансово стабилни инвеститори с опит в строителството, управлението и оперирането на обекти от пристанищната инфраструктура. се създадат възможности за: - разширяване, модернизация и подобряване на обекта на концесия и превръщането му в удобен и привлекателен транспортен център; - подобряване на капацитета и качеството на обработването на товарите и обслужването на пътниците; - създаване на условия за увеличаване на трафика на товари и пътници;

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Министър, нямаме различия в изложението на фактите по предисторията на този този проект и съответно необходимостта от реализацията на проекта за Интермодалния терминал, включително, разбира се, решенията за отпускане на средствата, включително решенията за замразяването при служебния кабинет. Изрично подчертавам това, защото не искам да Ви натоварвам с отговорността на Ваш предшественик, към който нямате отношение като отговорност и съответно като пряко отношение.

Второ, разбирам, че осъзнавате необходимостта да има проект, за да могат да се реализират различните форми за реализация на този проект, като финансиране, като параметри, разбира се, всичко това, свързано с функционирането на местната власт и развитието на облика на Варна като съвременен, модерен, европейски пристанищен град и морска столица на България. Разбира се, давам си сметка, че Вие като министър на транспорта осъзнавате важността на реализацията на този проект от гледна точка на това, че иначе, в противен случай, ако не се реализира, губим име, авторитет, товаропотоците се насочват към други дестинации, губим приходи, губим работни места. Това се случва и в момента. Защо обаче казвам „със смесени чувства”? Защото, господин Министър, Вие казвате: реализация на този проект, когато и ако бъдат осигурени необходимите финансови средства. Ако те са в размер на 7-8 милиона, аз очаквам от Вас например в репликата да кажете: тази година нашето правителство, тоест Вашето правителство, ще осигури тези средства, ще бъде разработен проектът. Времето за реализацията на този ангажимент е в рамките на 6 до 9 месеца, по предварителното задание, тоест изцяло в рамките на 2015 рамките на 2015 г. Тоест ние ще можем да разчитаме от края на тази година за реализация вече на проекта под различните форми. Ето това очаквам от Вас да ми кажете. В противен случай, господин Министър, ние изоставаме. Ние губим възможности, Варна губи възможности и това ще бъде поредният удар върху очакванията на хората, които са свързани с морския бранш, съответно с очакването за модернизация и развитие на пристанищната инфраструктура и естествено – на хората, които са свързани с транспортния бранш.

Господин Председател, дами и господа народни представители! Господин Найденов, това Ви казвам: ще направим всичко възможно да осигурим, дай Боже, да можем да осигурим Ние не желаем за спираме този проект. Разбира се, има малко условности, но вярвам Вие сте запознат с тях. Територията, върху която трябва да бъде изграден този терминал, който тепърва предстои да се проектира,

конфликт вътре във взаимоотношенията между оператори, държавно предприятие и община. Не казвам, че това е тема, която може да спре развитието. нямаме идея да спираме проектирането на този терминал. Единственият ни казус е да се осигури финансиране, като за миналата година „Пристанищна инфраструктура” по принцип към други направления, защото физически щяхме да ги загубим. Физически нямаше възможност да бъде подписан договор и тези пари щяха да бъдат загубени от сектор „Транспорт”. Затова сме ги пренасочили. Ще направим всичко, което е по силите ни, да осигурим финансиране и този проект да продължи с условностите, които Ви казах. Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Следващият въпрос е от народния представител Георги Кадиев относно безопасността на придвижването с БДЖ и зачестилите случаи на влакове, движещи се един срещу друг в един и същ коловоз. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Въпросът ми е зададен на 25 ноември, когато все още нямаше никакво намерение, или поне не беше известно на обществото, за намаляване броя на движещите се влакове в БДЖ и целият този ажиотаж около БДЖ не беше започнал. Тогава обаче имаше няколко неприятни случки по отношение на сигурността, което ме накара да задам този въпрос, който аз ще доразвия до известна степен днес, във връзка с новите събития. Уважаеми господин Московски, на 17 септември 2014 г. на гара Айтос при заминаване на пътнически влак за гара Българово влакът се движи срещу друг влак. В този случай единият от машинистите забелязва несъответствие и спира другата влакова композиция. За щастие този път последиците са единствено в забавяне на влаковите композиции. На 28 октомври 2014 г. влак по посока София – Варна се движи срещу бившия експрес „Слънчев бряг” на гара Безмер. Тогава по-сериозен инцидент е предотвратен само защото ограничението на скоростта е 25 километра в час и машинистите са имали време да реагират. На 8 ноември 2014 г. – виждате, че през две седмици горе-долу се случва нещо, отново край гара Българово е предотвратен сблъсък на влакове от София с пътническа композиция за Карнобат. Катастрофата е предотвратена, след като служители на гарата в Айтос са изключили напрежението по контактната мрежа. Ситуацията се повтаря край Церковски на 16 ноември 2014 г., когато един срещу друг се движат влак София – Варна и пътнически влак Бургас – Ямбол. Чиста случайност е, че при толкова много случаи само за един месец не се е стигнало до сериозен инцидент. В тези влакове често пътуват стотици хора и евентуален инцидент може да има много сериозни последствия. Във връзка с това моля да отговорите на следните въпроси: Как оценявате ситуацията около безопасността на придвижване с БДЖ? Какви са причините за силно зачестилите случаи на влакове, движещи се един срещу друг в един и същи коловоз, заплашващи със сериозни инциденти? Какви мерки са взети за гарантиране сигурността на придвижването и каква е отговорността, поета от НКЖИ за излагане на риск на живота на хиляди български граждани? Искам да допълня въпроса със: ако имате повече информация, която можете да ни дадете по повод Вашата предстояща, или вече случила се среща с финансовия министър днес, за финансовото състояние на БДЖ. Искам да напомня, че мерките, които Вие предприехте през миналия месец, са следните: спиране или съкращаване на маршрута на 166 влака; намаляване на обхвата на дейността на БДЖ с 20%; уволнение на 1500 железничари; силни регионални проблеми, примерно в регион Габрово 50% от влаковете ще бъдат спрени. Всичко това има пряко отношение към безопасността на влаковете. Затова, господин Министър, моля, първо, да започнете с отговора за реформата в БДЖ, която предстои, и след това да минете към отговора за безопасността на влаковете. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА

Относно безопасността, ако миналата година бяхте ремонтирали за санитарен минимум 25 милиона подвижен състав – в случая локомотиви, сега нямаше да се налага да ги спираме. Във връзка с Вашето питане, което е входирано, защото това, за което ме питахте накрая, не Ви е входирано.

Този факт сам по себе си означава, че всички съоръжения по новото трасе са изпълнени съгласно одобрените технически проекти, съгласувани също така и от Басейнова дирекция, „Напоителни системи” и съответните общини, на основание на които е издадено разрешение за строеж, изпълнено е строителство и са подписани необходимите протоколи съгласно действащите нормативни документи. Изградените съоръжения в обхвата на Проект „Реконструкция и електрификация на линията в коридори 4 и 9 Пловдив – Свиленград” имат капацитета за оттичане повърхностните води към река Марица. Следва да се отбележи, че в писмото не са посочени конкретни съоръжения, като се цитират населените места и терени около тях в продължение на приблизително 30 километра по железния път, без да се конкретизира

Така е, когато се събират много въпроси, колеги – петнадесет часа отговори на парламентарен контрол имат министрите. Съжалявам много. Национална компания „Железопътна инфраструктура” притежава удостоверение за безопасност, а „БДЖ – Пътнически превози” ООД, и „БДЖ – Товарни превози”, притежават сертификат за безопасност и имат изградена своя схема за управление на безопасност. Чрез нея те гарантират необходимото ниво на безопасност в своята дейност при извършване на превозите. Чрез изграждане на регистъра на опасностите те дефинират всички рискове, които съществуват при извършване на превозите и съответно след тяхната оценка се предписват съответни коригиращи действия, с цел намаляване риска до приемливи нива. Изградената по този начин схема за управляване безопасността при извършване на превозите на пътници и товари в железопътния транспорт отговаря на всички изисквания за безопасност в рамките на европейския транспорт и всички жп предприятия в България са доказали на практика, че са внедрили работната система за управление и безопасността, която отговаря на всички критерии за безопасност по Наредба № 59 за управление на безопасността в железопътния транспорт. В този смисъл безопасността на железопътния транспорт е гарантирана от прилаганите в Национална компания Национална компания „Железопътна инфраструктура” и превозвачните процедури, заложени в системата за управление на безопасността, които са изготвили и изпълняват. Относно въпроса какви са причините за силно зачестилите случаи на влакове, движещи се един срещу друг. Причините за тези случаи са

тази ситуация експлоатационният персонал на Национална компания „Железопътна инфраструктура” с функции по контрол и управление на движението на влаковете изпълнява задълженията си в неестествена обстановка. При извършването на строително-монтажни работи временно се изключват автоматизираните системи за сигнализация и контрол на движението на влаковете, с цел да се извърши подмяната на железния път, контактната мрежа, както и подновяването на самите централизации централизации с нови такива – модернизация или подновяване на подмяната на елементарна база. Централизациите не работят и множество дейности се извършват по ръчен способ, като повечето случаи гаранция за правилното извършване на манипулация е стрелочникът и негов устен доклад до ръководителя на движението, който подава разрешителния сигнал за придвижване. Тук човешкият фактор е основен и съществува възможност за извършване на грешна манипулация от операторите, при което се създават условия за възникване на произшествия и инциденти. Всички случаи на ситуации, близки до инциденти и произшествия, са разглеждани от службите за безопасност. Направени са съответните изводи и са предприети действия. Възникналите ситуации на човешка грешка са разследвани, направени са анализи и е потърсена дисциплинарна отговорност от съответните служители и ръководители. Допълнително са предписани следните мерки: забранено е едновременно преминаване и едновременно приемане и изпращане на влакове в гари с изключено действие на осигурителна техника (председателят транзитното преминаване на влакове в тези гари; всички влакове се спират и след установяването им се пристъпва към изпращане при спазване на всички процедури за безопасно изпращане на влак от гара с изключено действие на осигурителната техника; скоростите за движение на влакове са ограничени до 25 километра с готовност за спиране при забелязване на несъответствие между предписаните условия; в гари с интензивно движение са назначени по двама – дублирани са постовете на стрелочниците, повишена е взискателността към изпълнението на задълженията; в гърловините на гарите с по-голям брой стрелки са назначени допълнителен вид стрелочници; проведени са инструктажи на локомотивните машинисти; променен е графикът на движение на всички бързи и пътнически влакове. Следва да се отбележи, че в условията на интензивна модернизация на изгражданата жп инфраструктура се повишава риска при извършване на превози в краткосрочен план.

Уважаеми господин Московски, уважаеми колеги! Разбирам, че масата от въпроси е толкова голяма, че понякога по средата на отговора разбирате, че всъщност отговаряте на друг въпрос. В никакъв случай не се заяждам. Изобщо не Ви завиждам, Вашата позиция в момента е една от най-тежките в правителството. Не е лесно да уволниш 1500 човека, не е лесно да носиш на гърба си вероятността от аварии във всеки един момент и загубени човешки животи. Това, което се е случило по време на нашето правителство, беше доста некоректно от Ваша страна да кажете, че „при нас поне хора не горят”, защото по същата логика аз мога да кажа – при Вас имаше терористични актове, при нас нямаше. Ама тези неща се случват, нали, и никой не ги иска? Нито ние сме ги искали, нито Вие. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Беше което ми отговорихте, аз запомних няколко неща. Първо, влаковете се движат в неестествена среда. Второ, спрени са до голяма степен техническите системи за безопасност. Трето, има проблем с човешкия фактор. Четвърто, извършват се грешки на стрелочници, които могат да доведат до фатални човешки жертви. Искам като човек и министър да ми отговорите, не да гледате в листа това, което са Ви написали експертите: Вие чувствате ли се спокоен от състоянието на безопасност на Българските държавни железници? Вие бихте ли натоварили Вашето семейство днес да се движи спокойно в Българските държавни железници? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА Господин Кадиев, започвам отзад напред. Майка ми и баща ми за Коледа и Нова година дойдоха с влак в София, бяха ми на гости, така че ползват железниците често. Преди година и половина до момента, в който бяхме в преден мандат, тези проекти вече бяха стартирали. Ще Ви кажа как са работили по наше време. Където се извършваше рехабилитация и модернизация на на трасе, не сме си позволявали да развържем едновременно повече от три гари – развързване го разбирайте да се разкачи цялата осигурително-сигнализационна техника, която осигурява автоматизацията и сигурността на гарата. Така беше направен работният план, че никога не сме си позволявали едновременно да развържем повече от три гари. В момента, когато поехме пак управлението, заварих на няколко трасета едновременно по седем-осем гари развързани. Не знам как се е стигнало до тук, нямам представа, това е по-детайлен анализ, но явно някой не си е свършил работата. Световната европейска практика е такава – повече от три-четири гари не е редно да се развързват, като, ако това се направи, има мобилни станции, които, разбира се, не са толкова евтини, но могат да бъдат закупени и да осигурят тази сигурност и безопасност. Затова сме поставени в тази ситуация там, където се извършват тези рехабилитации и модернизации. Това, което мога да кажа, е, че поемам ангажимент там, където наново започнем пак да строим, да не допускам да се стига до това, както не съм допускал и преди да се стигне до него. Дефектът Дефектът не е при нас. Заварвам развързани наведнъж осем гари, това е трасе вече от близо 88-90 км, което действително създава риск. Това е технически обяснено какво се случва там и защо се стига до тези ситуации. Благодаря

Госпожо Председател, това прозвуча като изнудване, но аз все пак съм длъжен да си задам въпроса. Извинете, господин Мерджанов. Господин Министър-председател, уважаеми колеги! Развитието на отношенията между Република България и Република Македония би следвало да е сред стратегическите приоритети на всяко българско правителство. Причините имат не само исторически характер, но и съвсем прагматични измерения, свързани със създаването на нови икономически възможности за бизнеса от двете страни на границата, разширяване на туристическия обмен, засилване на сътрудничеството в образованието, науката, културата и така нататък. Това са и въпроси, по които са силно чувствителни българските граждани, особено в Пиринска Македония. По време на Вашия първи мандат като министър-председател българската политика към Република Македония претърпя сериозни обрати – от безкритична подкрепа за начало на преговори за членство в Евросъюза, до рязка промяна към силно критичен тон и блокиране на началото на преговорите; от отричане на идеята за подписване на Договор за добросъседство и сътрудничество, лансирана още от кабинета на Станишев, до превръщането на такъв договор в задължително условие за подкрепа на следващите стъпки в евроинтеграционния процес на Република Македония и изобщо за развитие на двустранните отношения. Към края на Вашето управление през 2013 г. за двустранните отношения важеше мотото „първо договор, после сътрудничество” – каквото и да било. При правителството на Орешарски възприехме подхода едновременно да се водят преговори за договор и да се насърчава сътрудничеството с цел да се създаде по-добра атмосфера в отношенията, което от своя страна да позволи и намирането на необходимите компромиси. Този подход доведе до конкретни резултати и ни приближи до подписването на Договор за добросъседство и сътрудничество. Като отстоявам разбирането, че България има нужда от една широко подкрепена национална политика, която да бъде последователна, открита, предвидима и активна, моля да отговорите на следните въпроси: Какво място ще заеме Република Македония във външнополитическите приоритети на правителството и ще има ли стремеж към една по-добре координирана и финансово обезпечена политика към съседите и конкретно към Република Македония, при положение че в Програмната декларация на правителството Ви тази тема на практика отсъства, надявам се в бъдещата програма да я има? Ще бъдат ли предприети конкретни мерки за стимулиране на икономическото сътрудничество между двете страни, туризма, бизнес контактите и общуването между хората от двете страни на границата, като например и развитието на свързващата пътна инфраструктура и откриването на планираните преди повече от 15 години гранични контролно-пропускателни пунктове? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор, Бойко Борисов – министър-председател. Пет минути, господин Премиер. Завчера на блицконтрола беше доста по-пълен парламентът. Днес е петък, сигурно сме по-уморени. Уважаеми господин Вигенин, политиката, която правителството провежда по отношение на Република Македония, потвърждавам, че остава непроменена и последователна. България нееднократно е декларирала, че подкрепя европейската и евроатлантическата интеграция на Република Македония. Изразили сме нашата готовност да обсъждаме и да оказваме експертна помощ по конкретни въпроси, свързани с нашия опит, за да успее страната да постигне напредък по пътя на членството й както в Европейския съюз, така и в НАТО. В същото време ясно сме заявили и очакванията си, че Република Македония ще положи необходимите усилия за изпълнение на всички критерии и условия за членство в Европейския съюз, включително принципа на добросъседство. По наше убеждение единствено европейската интеграция на страните от региона ще спомогне за утвърждаване на мира и стабилността в Югоизточна Европа, като в този процес ще отстояваме правата и законните интереси на българските общности в тези държави. Същевременно това далеч не означава, че Република България не отдава нужното значение за двустранните контакти с всяка една от съседните ни страни. България тук ще продължи да отстоява необходимостта от подписване на Договор за добросъседство и сътрудничество, който остава наш основен приоритет. Нашето виждане е, че Договорът не представлява никакви допълнителни искания към Република Македония и ще придаде правно задължителна сила на политическите договорености, постигнати в декларацията на министър-председателите от 1999 г. В рамките на програмен период 2007 - 2013 г. България и Македония успешно си сътрудничат по Програмата за трансграничното сътрудничество България – Македония,

Обявени са общо три отворени покани за набиране на проекти и предложения, като са сключени общо 103 договора на стойност 22,3 млн. евро, изпълнявани съвместно от български и македонски публични институции и организации. Разплатените средства към партньорите от двете държави са в размер на размер на 13 млн. евро. Проектите, които се изпълняват, са основно в областта на туризма, културния обмен, подобряване на икономическото състояние на трансграничния регион и подобряване на местната инфраструктура. За програмния период 2014 – 2020 г. България и Македония ще продължат да си сътрудничат по програмата за трансгранично сътрудничество България – Македония, съфинансирано от Инструмента за предприсъединителната помощ 2014 – 2020 г. Общият бюджет на Програмата е 19,4 млн. евро с проекти в областта за опазване на околната среда, развитието на туризма и развитието на конкурентоспособността на трансграничния район за двете страни. Окончателният вариант на Програмата беше одобрен на програмно заседание на съвместната работна група на 21 август в София и след одобрението й от Министерския съвет е изпратена в Европейската комисия на 22 септември 2014 г. На този етап се очакват официални коментари от страна на Европейската комисия и съгласно получената предварителна информация Програмата се очаква да бъде одобрена през юни 2015 г., като дейностите по нея ще бъдат изпълнявани до 2022 г. Това е отговорът ни по първия въпрос. Цитирам питането Ви. По втория Ви въпрос, Вие визирате откриването на нови КПП та по границата с Република Македония и в частност, предполагам, откриването на

като действията попадат отново в ресора на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. За да не повтарям казаното от нея, ще бъда съвсем кратък. Откриването на гранично контролно-пропускателни пунктове може да става единствено и само с акт на Министерския съвет по условия и ред, определени в международно споразумение или международен договор между двете държави. Като доскорошен министър на външните работи, добре знаете, че България няма подписано актуално споразумение с Македония за откриване на това КПП.

е направена преценка, че пътят Струмяни – Микрево – Раздол – Клепало, граница Република Македония с дължина 30 км е подходящ обходен път за нов КПП. КПП. Изготвен е технически проект за рехабилитация, реконструкция и ново строителство на пътя. В рамките на проект „Реконструкция и изграждане на пътя Струмяни – Берово” между България и Македония е финансиран по програма... (Председателят Два допълнителни въпроса – господин Вигенин. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господин Министър-председател, по отношение на граничните контролно-пропускателни пунктове не искам да ми отговаряте като регионален министър. Затова нека уточняващият ми въпрос бъде зададен по следния начин. Тези споразумения от 1999 г. трябва да бъдат актуализирани е ясно,

Наясно съм, че възможността да се финансира по предприсъединителните фондове е отпаднала още през 2005 – 2006 г., но считате ли все пак, че може да се търси финансиране както от държавния бюджет, така и, защо не, от новия инвестиционен план, обявен от Комисията на на Юнкер? Подобни проекти биха могли да имат съответно приоритетно значение, когато става въпрос за свързваща инфраструктура между две страни. Тук подчертавам, че не става въпрос за пълномащабни контролно-пропускателни пунктове, а за такива, които да позволят лекотоварен трафик, за да може живеещите от двете страни на границата, които най-често са и роднини, да могат да имат улеснен достъп. Тъй като споменахте конкретно ГКПП – Клепало, хората трябва да минат над 100 км, за да стигнат от едната съседна община до другата, което смятам, че в днешно време не отговаря на интересите на България в отношенията с Република Македония. Това е единият ми уточняващ въпрос. Вторият въпрос – все пак ми се ще да попитам, тъй като първите стъпки на това правителство не дават

Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Вигенин, позволете ми и аз да бъда такъв джентълмен като колегата Цветанов, да поздравя госпожа Нинова с рождения й ден – да ни е жива и здрава, все така умна и красива. (Ръкопляскания.) В същото време да Ви благодаря и считам, че това е една прекрасна идея. Аз дълбоко вярвам, както каза преди малко и господин Кадиев – ако се стараем да обединяваме усилията, мисля, че ще е по-добре и за страната, и за всички нас. Действително Вие видяхте – първите ни стъпки бяха, образно казано, да обиколим по-големите началници, за да тръгнем в посока еврофондове и всичко останало. Така че включването именно на тези проекти в Плана Юнкер и съвместно да ги направим с Македония е една прекрасна идея, за която благодаря. Считайте, и

Също да се помисли, особено за такива по-малки места, където да се чакълира пътят, просто за да се избегне такова движение. Така че в тази посока мисля, че ще го направим. Между другото като активна роля вече имаме доста заявки от македонска страна за срещи на високо равнище – да дойде тук премиерът им, ние – там, така че се надявам в следващите една-две седмици това да го придвижим. Нещо, което на акад. Воденичаров обещах на базата и на днешното питане да Ви информирам, ако не знаете. Преди две години на Българската академия на науките възложихме да направи, за да се даде възможност историците да коментират много от фактите. Само искам да кажа за справката от господин Воденичаров за сътрудничеството между Българската академия на науките и съответно тази в Македония: „В изпълнението на тази програма започна съвместно организирана работа между учените от Българската академия на науките и Македонската академия. Още в края на 2013 г. се проведе среща в Сандански с участието на повече от 60 учени от двете страни. Подписаха се документи за сътрудничество и се договориха към 40 съвместни проекта в областта на медицинските, хуманитарните, обществените, природо-математическите, биологическите, техническите науки, по които съвместно да работят български и македонски учени.

Ще положим усилия да направим така, че на нашите толкова близки съседи от Македония

Второ, понеже споменахте доклада на Българската академия на науките и техния ангажимент, да, наистина Вие бяхте възложили на БАН да изготви доклад, с който аз, като министър, се запознах, встъпвайки в длъжност. Той е многообхватен и полезен доклад. Надявам се да е на бюрото, както се казва, на всички министри на външните работи. Той е нещо полезно. Понеже приемате идеи от опозицията, ще си позволя да развия малко повече това, което споменах преди малко. Първо, да напомня, че миналата година

което би следвало да има водеща роля, я няма. Създадохме Съвет за регионално сътрудничество, който не успя да заработи поради края на мандата. Мисля, че трябва да насърчите министъра на външните работи да го активизира. Надявам се, че няма да го вземете и го дадете на госпожа Кунева. Като цяло мисля, че е време България да започне да мисли за създаването на своя политика на съседство. На мен и на нашето правителство не ни стигна време да развием тази идея. Такава политика на съседство по примера на европейската обаче да събере като начало различни инструменти, с които се финансира сътрудничеството между нашите страни, а след това в перспектива да се създаде и специфичен национален инструмент, който да бъде в допълнение към останалите инструменти, които и към момента съществуват по линия на Европейския съюз. Така ще можем винаги да налагаме или да работим по тях още по-активно. Готов съм, като член на Комисията по външна политика, да сътруднича и с Вашите народни представители, и с Министерството на външните работи в тази посока, ако идеята се възприеме. Благодаря Ви още веднъж. Надявам се, тази последователна политика наистина ще бъде запазена и ще се постигнат и резултати. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Вигенин. Да благодарим и на министър-председателя Бойко Борисов за участието му в днешния парламентарен контрол. Има думата народният представител Атанас Мерджанов – заместник-председател на Парламентарната група на Българска Уважаеми господин Председател, бих искал да напомня чрез Вас на уважаемата председателка на Народното събрание, че е първа сред равни. Това – кой ще иска думата, е право на парламентарната група. Въпросната декларация беше отнесена и към министър-председателя, който току-що излезе. „Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! Парламентарната група на БСП лява България изразява дълбоката си тревога и загриженост по отношение на начина, по който правителството и компетентните институции подхождат към въпроса за очакваната нова бежанска вълна. Разнопосочни изказвания, непремерени амалгами, сигнали за хаос и неподготвеност – това е посланието, което излъчва дебатът, воден основно чрез медиите от отговорни правителствени фактори. Ние целенасочено запазихме мълчание по темата досега, защото знаем колко сложен и многопластов е проблемът с бежанците. От една страна, стоят човешки съдби, неподправено страдание, от друга, възможността между бежанците да се прокрадват опасни елементи. Ресурсите на страната ни са ограничени, а усилията за настаняване и впоследствие – за интеграция на чужденците, изискват време, целенасочена политика и средства. Именно защото е сложен, проблемът изисква хладнокръвно, професионално и солидарно поведение на политическото ръководство на страната. Вместо това управляващите сякаш са обзети от паника. прехвърля отговорности на армията. Министерството на отбраната се оплаква на президента. Президентът измисля потенциален дипломатически скандал. Вицепрезидентът казва, че няма да има такъв. Премиерът не изглежда особено заинтересован и лаконично коментира темата, а ресорният вицепремиер госпожа Кунева очевидно е напълно неподготвена за събитията, които предстоят. Всъщност няма как правителството да е подготвено, защото когато България се сблъска с бежанската криза през лятото на 2013 г., когато през 2014 г. се изграждаха допълнителни центрове за настаняване, когато се дебатираше около процедурите за издаване на статут на бежанец, когато се укрепваше българо-турската граница, тогава днешните управляващи не участваха в работата, а бяха заети с бойкот и крещяха: „Оставка!” Преди година да се строи защитно съоръжение по границата беше скандал. Сезирахте прокуратурата, заплашвахте със санкции от страна на Европейската комисия, искахте вот на недоверие. Сега като че ли разбрахте, че независимо как я наричате, оградата на границата е неизбежна. Тя е ефективно и макар и самото й изграждане да струва скъпо, в дългосрочен план е по-евтиното решение за контрол над миграционния поток. Упреквахте ни, че не сме провели обществена поръчка, а в сряда Борисов поиска разрешение от парламента да започне да строи възможно най-бързо, по облекчена процедура и на висока цена. Решихте да включите армейска техника в охраната на границата, докато до вчера осмивахте факта, че Министерството на отбраната помага при строежа на оградата. Но не двойният Ви стандарт и политическото Ви лицемерие са предмет на тази декларация. Предмет на тази декларация е да Ви уверим, че макар и в опозиция, ние сме готови да подкрепим всяко адекватно действие, което да предотврати нова бежанска криза. Под „адекватни действия” разбираме мерки, които да ограничат бежанския поток, да укрепят капацитета на Държавната агенция за бежанците, да привлекат необходимата международна подкрепа и да подобрят интеграцията на онези бежанци, които имат право да останат в България. е адекватно действие свалянето на полицейската охрана от границата, преди да е осигурен друг начин за защитата й. Не е адекватно действие назначението на Никола Казаков за шеф на Агенцията за бежанците, след като именно той е сред основните отговорници страната ни да се окаже напълно неподготвена за притока на бежанци през 2013 г. Не приемаме и изявлението на министър Калфин, че, видите ли, ние сме имали дългосрочна Национална стратегия за интеграция, но сме нямали ресурс да я изпълним. Защо не е осигурен такъв ресурс при изготвянето на бюджета за 2015 г.? Защо въобще приемаме стратегии, ако не можем да ги изпълняваме?! В идните дни ще се занимаваме с Стратегията за съдебната реформа. Защо ще го правим, ако след време е възможно някой министър да присвие рамене и да каже, че нямаме пари за тази стратегия?! Уважаеми госпожи и господа, проблемът, пред който сме изправени, е една от най-сложните задачи, които България и Европа ще трябва да решават през идните няколко години. Вече десетилетия страни като Италия, Гърция, Малта не могат да се справят с нея и се лутат между разбираемите страхове на местното население и основателния ужас, който всички изпитваме, когато научим за личната трагедия на някой бежанец, или броим удавените в опит да преплават Средиземно море. Тук няма място за самоцелно политическо противопоставяне, още по-малко за вътрешнокоалиционни неразбории в рамките на управляващото мнозинство. Затова настояваме премиерът Борисов лично да поеме координацията на усилията на отговорните ведомства, а не да оставя нещата в ръцете на вицепремиер без портфейл. От своя страна, госпожа Кунева би била много по-полезна, ако съсредоточи усилията си в европейски план, като работи за осигуряването на чувствително по-решителна финансова и материална подкрепа от страна на Европейския съюз. Отправяме и апел към президента Плевнелиев: ако иска да бъде полезен на страната си, да преустанови практиката на подмятания на крак пред медиите и да работи за изграждането на необходимия обществен и политически консенсус, включително чрез свикване на Консултативния съвет по национална сигурност, ако това е необходимо. Също така призоваваме отговорните обществени и политически фактори, гражданските фактори да се въздържат от изказвания, които стигматизират бежанците, подклаждат омраза и подкопават усилията за интеграция. Ксенофобията и расизмът са също толкова опасни, колкото и прекаленият лаксизъм и утопичната идея, че можем да помогнем на всички. Не можем да пренебрегнем и факта, че терористи могат да бъдат бъдат инфилтрирани в бежанския поток. Затова настояваме да бъде овладян псевдореформаторския устрем на някои политици по отношение на разузнавателните ни служби, и особено към Служба „Военна информация”. На службите трябва да бъдат осигурени средства и спокойствие. От това зависи сигурността на всички нас. От своя страна, БСП лява България се ангажира да не повтаря грешките на миналогодишната опозиция, като използва проблема с бежанците като средство за дестабилизиране на правителството. Ще подкрепим бързото доизграждане на оградата, както и отделянето на допълнителни средства за ограничаване на бежанския поток и интеграция на бежанците, които са допуснати на българска територия. Добре е да се обмисли събирането на тези средства в специален фонд с цел осигуряване на публичност и контрол. Нашите представители в Европейския парламент вече са подели инициативи за промени в европейското законодателство и по-солидарна обща миграционна политика. Отворени сме за диалог и общи действия в името на националната сигурност на България. Знаем, че терористи и каналджии не се интересуват от това кой е в момента на власт. Вече сигурно сте го разбрали и Вие.

Няма. Продължаваме с въпросите към министър Московски. Следващият въпрос е от народния представител Борис Ячев относно мерки за предотвратяване на наводнения в община Първомай. Заповядайте, господин Ячев, имате думата. Благодаря, господин Председателстващ. Уважаеми господин Министър, през последните години редица села в община Първомай, област Пловдив, стават жертва на системни наводнения, нанасят и сериозни щети на сгради и инфраструктура. Само през последните три месеца неколкократно са пострадали от наводнения селата Виница, Поповица, Караджалово, както и самият град Първомай. Особено сериозно е положението във Виница, което претърпя големи щети от водната стихия, отново преди по-малко от три седмици. Става ясно, че една от основните причини за честите наводнения в региона са пропуски при строителството на новото железопътно трасе през селата Виница и останалите села в община Първомай. Терените около трасето представляват земеделски земи от землището на село Виница и другите съседни села, чийто естествен наклон е в северна посока към река Марица и респективно към населените места. Старият релсов път е давал възможност при обилни валежи и снеготопене повърхностните води да преминават през него и равномерно да се оттичат в съществуващата канална мрежа. Новият релсов път е на доста по-висока теренна кота и не допуска преминаването на вода през него. Оттичането на водата е осигурено чрез водостоци, които поради проектантска или строителна грешка не са свързани практически със съществуващата в съседство канална мрежа. Този факт, както и силно намалената пропускателна способност на наличните отводни съоръжения, е предпоставка за системни наводнения на селата Виница, Попово, Караджалово, град Първомай и другите села, разположени около жп линията.

връзка с Вашето питане Ви информирам, че за Проект „Реконструкция и електрификация на жп линията по коридори 4 и 9 Пловдив – Свиленград”, в обхвата на който попадат и цитираните в в писмото населени места, е подписан протокол Образец 16 от 28.06.2012 г., както и Разрешение за ползване с изходящ № СТ-05-755, издадено от 29 юни 2012 г. на дирекция „Национален строителен контрол” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. За жп участъка има издадени от инженера и сертификати за изпълнение по смисъла на ФИДИК на 27.02.2013 г. и на 08.03.2013 г. Този факт сам по себе си означава, че всички съоръжения по новото трасе са изпълнени съгласно одобрените технически проекти, съгласувани също така и от Басейнова дирекция, „Напоителни системи” и съответните общини, на основание на които е издадено разрешение за строеж, изпълнено е строителство и са подписани необходимите протоколи съгласно действащите нормативни документи. Изградените съоръжения в обхвата на Проект „Реконструкция и електрификация на линията в коридори 4 и 9 Пловдив – Свиленград” имат капацитета за оттичане повърхностните води към река Марица. Следва да се отбележи, че в писмото не са посочени конкретни съоръжения, като се цитират населените места и терени около тях в продължение на приблизително 30 километра по железния път, без да се конкретизира за кои съоръжения има съмнение, че не изпълняват предназначението си, поради което не може да се извърши правилното и точно проучване. Също така трябва да се отбележи, че трасето на новата железопътна линия в посочения участък до голяма степен следва трасето на старата жп линия и в много случаи се използват съществуващите отводнителни съоръжения на старата жп линия. Отчитайки факта, че теренът е равнинен и във връзка с падналите през последната година необичайно големи количества валежи, се наблюдава по-високо от нормалното ниво на подпочвените води. Наблюденията ни показват, че много често при обработка на земеделски земи от двете страни на трасето на жп линията се разрушават

В заключение, бих искал да Ви уверя, че в НКЖИ непрекъснато се извършват проверки и наблюдава състоянието на всички съоръжения, в това число и на отводнителните съоръжения в този участък, като своевременно се предприемат подходящи мерки, където е необходимо, почистват се отводнителните канавки и предпазни канали, извършва се поддръжка на водоотводни съоръжения, водостоци и прокари, прави се профилактика на инсталираните водочерпещи помпи, пътните и пешеходни подлези, където има такива. Вярвам, че това е подходящ отговор на този етап, но ще се радвам да получим по-конкретна и подробна информация за опасенията Ви, за да можем да ги разгледаме, определим по подробно и да предприемем, ако е необходимо, дори превантивни действия. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Министър. Господин Ячев, имате думата за реплика. Да се твърди, че само природата и аномалиите от последните няколко години са причина за тези наводнения, които на практика започват с най-голям интензитет веднага след пускането в експлоатация на жп линията, според мен не е редно. Аз съм цитирал специално село Виница, защото там ситуацията е най-драматична. Там една площ от около 10 хиляди декара трябва да се отводни практически през два водоскока, които са на разстояние от километър и половина и които са с размер не по-голям от бюрото на председателя зад мен. Втората причина, която посочват специалисти, това е, че на практика тези водостоци, които са прокарани под самото жп трасе и които трябва да служат като естествен отводнителен канал, нямат практически никаква връзка със съществуващата отводнителна мрежа, която е в съседство на по-малко от 7 до 800 метра. Местната власт твърди, че тъй като те попадат в района на жп линията, не е в състояние да предприеме никакви мерки без съответните съгласувателни действия с Министерството на транспорта и да направи тази връзка с отводнителната мрежа и водостоците. Освен това да се твърди, че трасето минава със старото съществуващо трасе, да, може би в голяма степен, до 70 или 80% повтаря в този участък старото трасе, само че старата жп линия е била почти на кота нула. Новата жп линия е издигната на кота повече от 7 метра. Тя в момента се явява една естествена язовирна стена, която възпира, пак казвам, водата от един водосборен район, специално в землището на село Виница, от около близо 10 хиляди декара, които няма как да се оттекат само през тези два водоскока с изключително скромни размери. Разбира се, ще Ви дам допълнително техническа информация конкретно за този регион. Имайте предвид, че независимо от подписаните съгласувателни документи и одобрения за пускане в експлоатация на този жп участък, Вие сам, предполагам, сте наясно, че тази жп линия, проектирана и построена по този начин, създава и редица технически, а и социални затруднения, защото целият град Първомай е пресечен от една жп линия. На практика той е като една окупирана територия, през която, за да отидеш от единия край в другия, се минава само в двата края през едни подлези. Конкретно за Конкретно за землището на село Виница ще Ви предоставя цялата необходима информация. Въпросът ми е: имате ли готовност на място да изпратите специалисти, които да проверят твърденията на местните хора и да вземат съответните мерки? ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР

господин Ячев, разбира се, че имам готовност и ще изпратя екип специалисти да проверят на място това, което твърдите. Едно уточнение да направя – това е проект, който който се казва „проект с национално значение”. Той не се казва „проект с регионално” или „проект със значение Първомай”. Съгласен съм, че проект с национално значение, преминавайки през различни общини, области, населени места вероятно създава някакви местни затруднения на населението, но, съгласете се, че целта му е да има някакво национално значение, тоест специално за тези проекти целта е да се постигне по-висока скорост, да стане по удобна транспортната услуга. Разбира се, преминавайки, създавайки някакви затруднения, се създават и компенсаторни механизми, съответно съответно подлези, надлези или някакви такива съоръжения, които не струват малко пари, влизат като част от обхвата на проекта и съответно компенсират неудобствата, които създават, ако създават такива. Проектирането на един такъв проект преминава през много етапи на съгласуване, дълъг период е, някой път отнема повече от година. През цялото това време всеки има възможност да да коментира, да дава своите препоръки, своите изисквания, да казва с какво не е съгласен, да го прави публично, да има дебат по тази тема и това се прави. Уверявам Ви, че са спазени абсолютно всички закони на държавата в хронологията на съгласуване на проектен етап, за да може да бъде изпълняван. В конкретния случай, казах, ще изпратя екип, за да се прецени. Но и дебитът на водостоците, и разстоянието, на което са сложени – те са част от един технически проект, който е минал на съгласуване и ако някой някъде е имал

Благодаря Ви. Уважаеми колеги, уважаеми господин Председател! Ще направя декларация относно вчерашното посещение на държавния секретар на Съединените

Това, което всички в София видяха и разбраха, беше, че София беше блокирана, столицата ни беше напълно блокирана. Джон Кери го пазеха по всякакъв начин от народната любов. Във вчерашния ден ние, народните представители от „Атака”, искахме да отидем възможно най-близко до Министерския съвет, до Президентството, за да изразим нашето мнение относно политиката, водена от САЩ и относно задачите, целите на това посещение у нас. Не бяхме допуснати, естествено, в непосредствена близост. Как може да ограничиш народни представители, които представляват стотици хиляди избиратели, да не говорим, че по Конституция представляват и българския народ?! Как, виждате ли, български народни представители ще ги пуснем толкова близо до Джон Кери?! Какво искахме да му кажем ние? Искахме да му кажем, че сме против това Съединените американски щати да оказват натиск върху България, натиск за добив на шистов газ. Не си правете илюзии! Не си правете илюзии, повтарям. Както тук се заявява, че има ембарго, има мораториум върху добива на шистов газ, така хайде не в рамките на един ден, но в рамките на една седмица министър-председателят може да си смени мнението. Справка – „Белене”, ако не ми вярвате. Ние сме против това категорично. Това е огромният стремеж на Щатите да дойдат тук със своите компании, със своята банка, вчера беше споменато името даже – „Ексимбанк”, да дойдат тук, да хванат нашите залежи, и на конвенционален газ, и да ги използват, естествено, на концесия. Ние сме против това. Ние сме против това родината ни България да става площадка за удари срещу трета страна. Знаете коя е тази трета страна – това е Русия. Защо държавният секретар каза, че ал. 5 от Договора за НАТО е актуална, което означава, че ако има посегателство срещу България, Щатите ще отвърнат? Кой ще посяга срещу България, кой, от какъв зор, както се казва на разговорен език? Явно те знаят – ние не знаем. Но това се подготвя, удължава се пистата на Безмер – базата в Южна България, естествено за нападение срещу Русия, за някакви действия срещу Русия. Ние сме категорично против това, категорично против това! Издигнахме нашите плакати, на които пише, че сме срещу това България да сключва споразумение, да участва в това Трансатлантическо търговско споразумение, което ще направи така, че транснационалните компании да бъдат на ниво държава, транснационална компания да може да съди България. Както има примери с други държави, видите ли, те са решили да вдигнат минималната работна заплата на населението и дадена трансатлантическа компания ги съди за това. Съди ги, защото те са си позволили нещо в нейн ущърб. Подписването на споразумението ще доведе точно до това. Да не говорим, че ГМО продуктите, които тези компании произвеждат, ще бъдат свободно предлагани на българския пазар. Естествено, че сме против това. Издигнахме ето този (показва), на който пише „Аз съм българин и съм против натиска за сключване на търговско споразумение с Щатите”. Тези плакати, тези наши снимки, които бяха направени вчера, не намериха място в нито един български вестник. Защо? Нали същите американски институции казват, че няма свобода на словото в България и българските вестници решиха да го докажат, просто като се самоцензурират?! С какво се занимават медиите в България? Гледам и сутрешните блокове, чета и вестниците. С прехвърлянето на скачените съдове Патриотичен фронт – ДПС: каже нещо Валери Симеонов – излезе Местан и му отговори. Така – цяла седмица. Въпросът ми не е към Патриотичния фронт – към тях нямам въпроси, те са ми ясни. Въпросът, който задавам от тази трибуна, е към техните избиратели: къде бяха вчера Вашите народни представители, уважаеми избиратели на Патриотичния фронт? Защо не бяха при нас, защо не бяха, нали са патриоти? Виждат, че България се колонизира, а те не протестират срещу това! Дори една думичка не казват, никъде ред не прочетох. Отговорът на този въпрос също ми е ясен – те бяха на софрата, те вече са във властта, на топличко. Забравихме тези моменти, когато представители на телевизия СКАТ – Симеонов, Велизар Енчев, идваха на наши митинги против базите за НАТО! Свършиха тези времена! Те вече са във властта. Топличко, уютно е, хубаво е. Разбирам от медиите как заместник-министри, предлагани от Патриотичния фронт, навлизат в Икономическото министерство. Сигурно е много топло и уютно, но едва ли е същата ситуация с техните избиратели. От вчерашната среща, която Джон Кери проведе с българските държавни фактори, разбрахме, че разбрахме, че всъщност са образувани четири работни групи, които ще работят по определени сектори и направления. И Щатите щели да ни изпратят един енергиен експерт

трябваше да бъдат проведени, истинските теми, които трябваше да бъдат разглеждани, са следните. Българските държавни фактори трябваше да му кажат на Джон Кери: „Господин Кери, Ваши фирми са собственици на ТЕЦ-овете „Марица 1” и „Марица 3”. По времето на Иван Костов са сключвани договори, които са страшно неизгодни за българската държава. Тези договори ощетяват българския краен потребител на електроенергия години наред. Цената на електроенергията е страшно скъпа точно заради тези договори! България е най-бедната държава в Европейския съюз! Да, Вие не казвате „били сме силна демокрация, били сме просперираща европейска държава”, ще работите за това. Хайде да ги преразгледаме тези договори. Хайде да направим така, че да бъдат справедливи справедливи за двете страни.” Поставен ли беше този въпрос? Силно се съмнявам. На парламентарен контрол по съответната процедура ще зададем тези въпроси на министър-председателя и на външния министър. БСП ЛБ.) Беше ли поставен въпросът за американските военни бази в България, за които от 2006 г. след сключен договор от тогавашния външен министър Калфин, от президента Първанов

Отново най-бедната държава в Европейския съюз – държава, която е по-бедна от някои по-напреднали държави в Африка, отново ние така ларж го даваме, казваме: „Не Ви щем парите, аз черпя”. Защо не беше поставен и този въпрос? Тази зависимост, това положение, при което гледаме на всяко едно посещение от чужбина в България, в крайна сметка не работи за нас , не работи за България. Това били наши евроатлантически партньори, ще каже някой. Те, ако са партньори, би трябвало на равна нога да стъпват нещата. Би трябвало, когато ние назначаваме шеф на служба, както се консултираме с техните служби, когато те назначават шеф на ЦРУ, например да се консултират с ДАНС. Правят ли го? Не го правят, естествено. Нямате никакви съмнения, че сме партньори. Просто това са едни сладко звучащи думички, които обаче пак в крайна сметка са за сметка за нашия народ. тези евроатлантически ценности, към които се придържаме 25 години, всяка от повечето партии в България ще каже: „Да, трябва да ги спазим! Трябва да бъдем партньори с тези хора!”. От 25 години го поддържаме това „партньорство”. Хайде, да Ви задам на Вас въпроса: за 25 години с колко милиона намаля българската нация – от 1989 г. до ден-днешен, следвайки точно и неотклонно колониалната политика, която ни се налага от Щатите? С два милиона намаля България през това време! ударете чертата и си дайте сметка това работи ли за България, или не работи за България. Като български патриот от Партия „Атака”, от мое име, от името на колегите Ви казвам, че трябва да спазваме християнските ценности, не измислени евроатлантически ценности. Тези ценности – християнските, са ни запазили векове наред. И съм сигурен, че ще ни запазят и занапред. Това е моят съвет към Вас. Това е моята молба – следвайте християнските ценности и бъдете горди, че сте българи! Продължаваме със следващото питане, което е от народния представител Миглена Александрова относно политиката на Министерството по отношение на железопътния транспорт. Заповядайте, госпожо Александрова.

вече спряхте 38 влака, 81 влака предстои да бъдат спрени. Имате намерение да приватизирате БДЖ „Товарни превози”. В тази връзка въпросът ми към Вас е следният: каква ще е политиката на правителството, в частност – Вашата, като ресорен министър на транспорта, по отношение на железопътния транспорт? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Александрова. Министър Московски, имате пет минути за отговор. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Председател! Уважаема госпожо Александрова, развитието на железопътния транспорт е основен приоритет в националната ни транспортна политика като транспорт с много по-малко негативно въздействие върху околната среда. Усилията ни са насочени към изграждането на модерна и оперативно съвместима железопътна инфраструктура, стабилизиране на дружествата в сектора. По отношение на инфраструктурната програма за управление на проевропейското реформаторско правителство – то е за стабилно развитие на България. В нея като основен акцент е включено приоритетно и ускорено довършване на изграждането на големите инфраструктурни проекти, насърчаване на икономическия растеж и развитието на регионалната, националната и международната свързаност на страната в железопътната инфраструктура.

реконструкция и електрификация на железопътния участък Димитровград – Свиленград, част от линията Пловдив –Свиленград – турска граница; рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъците от железопътната линия Пловдив –Бургас; модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив; реконструкция на жп гара Бургас, жп гара София. Провежда се активна подготовка на програмен период 2014 –2020 г. Новата Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” предвижда средства в размер на 673 млн. евро за финансиране на железопътната инфраструктура от Кохезионен фонд плюс национален бюджет и Европейски фонд за регионално развитие. Приоритет е цялостното завършване на жп линията Бургас – Пловдив, и модернизацията на участъка София – Елин Пелин – Септември,

по инструмента за „Свързана Европа”, именно, което казах –„Кънектинг Юръп фасилити”, които се планира да се инвестират в модернизацията на жп линиите Видин – Медковец и София – Елин Пелин – Драгоман. За развитието на интермодалния транспорт предвидените проекти са за изграждане на терминали в Пловдив и Русе. За терминала в Пловдив е сключен договор за безвъзмездна помощ. За терминала в Русе се изпълняват подготвителни процедури. Важно от гледна точка на интермодалността за пътниците е изпълнението на Проекта за разширение на метрото в София: Цариградско шосе – летище София – жк „Младост 1” – Бизнеспарк – „Младост 4”. Краен етап на изпълнение е изграждане на трета метролиния – 2014 - 2020 г. Като допълнителна информация да кажа, че вече Оперативната програма е одобрена от Брюксел, така че в рамките може би на месец-два може да стартира изпълнението и по нея. По отношение на стабилизирането на дружествата от сектора се изпълняват, респективно се предвиждат мерки за подобряване на финансовото и техническото им състояние. Продължаваме диалога с кредиторите в Холдинг „БДЖ” до постигане на взаимоизгодно споразумение. Информирах Ви на Транспортна комисия – задълженията са 565 милиона към днешна дата. Продължаваме процедурата за нотифициране на държавна помощ на Холдинг „БДЖ” чрез мярката „Анулиране на дългове”. За целта е необходима подготовка на нов план за преструктуриране и оздравяване на групата компании в Холдинг „БДЖ”, осигуряване на финансиране на Холдинг „БДЖ” в рамките на бюджетната рамка 2015 - 2017 г., тъй като особено голям недостиг на средства се очертава за периода 2015 - 2017 г., когато основно идват падежите на задълженията на компанията. Предстои постепенно обновяване на подвижния състав на БДЖ „Пътнически превози”, който в голямата си част не отговаря на съвременните изисквания и стандарти за качество. Обмислят се също така варианти за рестартиране на процедурата по приватизацията на БДЖ „Товарни превози”, за прехвърляне на „Пътнически превози” в структурата на НКЖИ. Разбира се, това е опция. Трябват законодателни инициативи за това с цел да се подобрят финансовите показатели на дружеството и да може да се ползват се ползват европейски средства за подновяване на локомотивния и вагонния парк, заедно с ремонта на железния път. Това е част от въпроса, който Вие ми зададохте по време на на заседанието на Комисията по транспорт. Тъй като Холдинг „БДЖ” е с много лоши финансови показатели, няма да бъдат одобрени за получаване на европейски средства, а именно, ако успеем да ги прехвърлим към НКЖИ, те имат по-добри финансови показатели, и теоретично така бихме могли да вземем безвъзмездни европейски средства за финансиране закупуването на подвижен състав. Освен двата основни акцента в политиката ни за развитието на железопътния транспорт, свързани с изграждането на железопътна инфраструктура и със стабилизирането на дружествата в сектора, се изпълняват и редица хоризонтални дейности, които също са изключително важни за функционирането на Българските железници. Това са мерки, свързани с подобряване безопасността и сигурността, повишаване качеството на предлаганите услуги, повишаване професионалния и административен капацитет на работещите в системата.

имате общо две минути за два уточняващи, допълнителни въпроса към Вашето питане. Заповядайте.

Както казахте на Транспортна комисия, аз Ви попитах как ще се справите с инфраструктурните такси, защото те са едно от основните, най-големите пера като разход за БДЖ.

защото при това преструктуриране от БДЖ до момента са уволнени 2000 човека, доколкото аз знам? И вторият ми въпрос е: по всичко това, което казахте, че ще се случи, че ще бъдат налети средства в БДЖ, в същото време казвате, че обмисляте БДЖ „Товарни превози” да бъде приватизирано. Означава ли това, че всички тези средства, които ще бъдат налети в БДЖ, ще станат частни, в смисъл БДЖ „Товарни превози” ще стане частно и всички тези държавни

Господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Госпожо Александрова, ако можехме да наливаме, щеше да е добре! към днешна дата държавата няма механизъм, по който може да финансира БДЖ „Товарни превози”. Те са търговска компания. Развиват се на чисто пазарен принцип и държавата няма абсолютно никакъв механизъм да подпомага товарните превози било то дори и чрез намаляване на такси и така нататък. Ако сте си направили труда да проследите хронологията на либерализиране на този пазар, ще стигнете до извода, че правителствата, извън правителството на ГЕРБ, са раздали осем лиценза за извършване на дейност на оператори в товарните превози и всъщност в България има осем оператори, които се конкурират на равен принцип с държавната компания.

трайни щети. В случая търсим купувач за „Товарни превози”, защото нямаме друг избор. Компанията е със 109 милиона задължения и реализира оперативни загуби. В предния ни мандат успяхме да ги свалим до 3 милиона оперативна загуба на година, в момента ги заварваме на над сегментиран неподходящо и лошо – един доставчик държи около 40% от товарите, съответно същият този доставчик дължи голяма сума, така че там по-скоро, дай, Боже, някой да се намери като инвеститор да я купи. Твърденията, че се продава много ценен актив, абсолютно не отговарят на истината, защото ако беше така, щеше да има опашка от желаещи, а то няма нито един. Абсолютно нито един желаещ няма да ги закупи. Аз искрено се надявам да се намери. Ако не се намери, положението става по-тежко и по-тежко. Ситуацията, в която те са поставени, не им дава абсолютно никакъв механизъм, по който да станат нито по-конкурентни, нито пък държавата да се меси там – това е забранено. Не Ви е коректен въпросът – дали държавата ще налее нещо, пък някой частник ще се възползва от него?

крайна сметка си има съдебни процедури, които биха намерили възможността този длъжник да се издължи на компанията, която е държавна. Но тя е чисто на търговски принцип и там държавата няма как да й помага. Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Госпожо Александрова, заповядайте да изразите своето отношение по повод отговора на господин Министъра. МИГЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА Благодаря, господин Председателстващ. Уважаеми господин Министър, Вие не отговорихте на моя въпрос: ще има ли още уволнени от БДЖ

БДЖ, както Ви казах и в Комисията, е основен фактор за националната ни сигурност. Няма страна в Европейския съюз с частни железници. Освен това в света няма губещи товарни превози. В света няма железница, която да не е дотирана от държавата. Няма такава! „Атака” е категорично против приватизацията на БДЖ „Товарни превози”, спирането на влакове и закриването на линии. Според нас от „Атака” Националната компания „Железопътна инфраструктура”, БДЖ „Товарни превози” и останалите сектори в БДЖ трябва да бъдат едно дружество и да бъдат държавни. компания „Железопътна инфраструктура” трябва да се слеят в едно дружество и да са държавни. За нас приватизацията би била престъпление. С този ход умишлено ще се съсипе цялото държавно дружество. Приватизационните действия спрямо БДЖ са започнати още от началото на 1990 г. Българската железница е разсипвана целенасочено и планирано. Това е продукт на управлението на всички правителства досега. Само че икономика без железопътен транспорт няма как да има и ако искате да имаме икономика, трябва да имаме и железопътен транспорт. Ако България иска да бъде високо технологична държава, трябва да отдели достатъчно ресурс за железницата си. Трябва всяка година планирано да я подпомага, докато БДЖ „Товарни превози” стане печелившо предприятие, защото БДЖ „Товарни превози” е било печелившо предприятие. Е, как ще е никога? Това не е вярно! Освен това Вие говорите за инвестиционна стратегия, която евентуално би подпомогнала получаването на средства от Оперативна програма „Транспорт”, тъй като до момента пари за „БДЖ – Подвижен състав” няма по тази програма. Всеки студент в Техническия университет, в Транспортен факултет ще Ви каже, че стратегия за 6 – 7 години за железниците не се прави. Прави се за 25 години напред. Това е много сложна структура и за да се отрази едно нещо, каквото и да е то като нововъдение, трябва да минат десетки години. Прави се за 25 години напред. Само една идея ще Ви дам, за да печелите пари от БДЖ „Товарни превози”. Как може да започне да печели някакви пари, защото според Вас е губещо. Турските тирове, преминаващи през България, могат да се превозват с влакове.

Следващият въпрос е от народния представител Кристиан Вигенин относно нецелесъобразни промени в транспортната схема за осъществяване на обществени превози за област Благоевград. Заповядайте, господин Вигенин, да зададете своя въпрос. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Московски! Днес някак си ми излязоха всички въпроси, които съм задавал. Поводът за този въпрос е същият, който беше и поводът за питането на колегата Атанас Стоянов. Предполагам, че отговорът ще е почти същият. Сигурно имаше начин някак да ги обединим, но така или иначе по-добре на нещо да се отговори два пъти, отколкото да не се отговори нито веднъж. Повторението е майка на знанието. Със своя заповед от месец юли 2014 г. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията въвежда промени в Републиканската транспортна схема, в която условията и редът за осъществяване на пътнически превози в област Благоевград са значително променени. Ключовата промяна е масовото премахване на междинните спирки за автобусите, пътуващи от и до София, от и до по-отдалечените общини и населени места в областта. Резултатът от новата транспортна схема предизвика масово недоволство, на първо място, у гражданите, чиито избор и възможности за придвижване са ограничени значително, в най-голяма степен на пътуващите от София до Благоевград и от Благоевград до останалите общински центрове в областта. В Министерството е внесена подписка от над 10 хил. граждани, които искат ревизиране на наложените промени. Възражение е изпратено и от пет общини от областта. Освен това с промените се ограничават значително възможностите на по-малките превозвачи в полза на една или две големи превозвачески фирми, което само по себе си ограничава конкуренцията и в близка перспектива ще доведе до фалити или свиване на дейността, загуба на работни места и до монополизиране на сектора в областта. В качеството Ви на ресорен министър бих желал да попитам: готов ли сте, отчитайки обществените настроения, да ревизирате незабавно поне тези елементи от заповедта, които предизвикват най-голямо недоволство, и да влезете в пряк диалог с общинските ръководства, превозвачите и гражданите за намиране на работещи решения в най-кратък срок? И второ, ще инициирате ли промени в нормативната уредба, които да предвидят вземането на решение от такъв характер задължително да бъде предшествано от открит и прозрачен процес на консултации, който да отчита в максимална степен интересите на всички засегнати страни – не само на превозвачите, и преди всичко на гражданите? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Вигенин. Министър Московски, имате думата за отговор. Господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Вигенин, наистина не намирам смисъл да изчитам отговора, който ми е подготвен от моите колеги, защото той съвпада изключително с това, което изчетох на Вашия колега. Ще повторя това, което казах и преди. За да се балансират максимално добре интересите в полза на гражданите, трябва едновременно да бъдат адаптирани една към друга републиканската, областната и общинската транспортна схема, съгласувани с бранша. Повтарям – готов съм на разговор с абсолютно всички участници в този процес. Към момента обаче тези неща са ставали публично и са били достатъчно прозрачни. Всеки е могъл да си даде предложението. Като водещо министерство ще се опитаме да бъдем максимално балансирани във вземането на каквито и да било решения, касаещи това. Освен адаптиране на тези графици, имайте предвид, че ние сме длъжни да се съобразим в в конкретния случай и с другите видове транспорт, железопътен и така нататък. Надявам се разбирате, че това е задача, която не изцяло зависи от нас. Ние може да сме водещи в тази инициатива, правим го, ще продължим да го правим. Заповядайте, нека всички заинтересовани от този казус да заповядат. Ще им обърнем необходимото внимание, ще водим този дебат и ще се опитаме да намерим най-доброто решение. В случая ние имаме, пак казвам, огромен проблем с не единното мнение и решение на бранша, тъй като те имат

Благодаря, господин Московски. Искам да кажа, понеже в отговора преди това споменахте, че подобни проблеми има и другаде – да, възможно е, но в област Благоевград проблемите са особено тежки. Затова моля да поемете конкретен и личен ангажимент тези въпроси да бъдат решавани бързо. Тъй като нашите въпроси са зададени отдавна, те излизат едва сега. Междувременно аз проведох среща с областния управител господин Михайлов. Разбирам, че той има амбицията и желанието да съдейства проблемите да бъдат решавани също бързо. Такава подкрепа и взаимодействие между областен управител и министър ще бъде важна. Считам, че и колегите от другите политически сили в нашата област са готови да съдействат и помогнат за търсене на такъв компромис. Когато има противоречащи си интереси, а това е неизбежно в една демокрация и в една пазарна икономика, все пак смятам на първо място да се постави интересът на гражданите и да се търсят необходимите компромиси. Вярно е, че има подобни опити, поне за консултации, преди да се подпише тази заповед. Така или иначе е факт, че има такова недоволство. Това показва, че пресечната точка на интересите не е намерена. Нужно е допълнително усилие в тази посока. Иначе, естествено, ще има различни мнения. мнения. Вие добре знаете, че има програми, математически модели, които могат да помогнат решението да се вземе не само въз основа на субективни предложения и предположения, а въз основа на конкретни данни, така че гражданите от областта, превозваческите фирми и съответно общинските ръководства да са сигурни, че от тук нататък решението ще бъде адекватно. Искам все пак да кажа, че не отговорихте ясно на въпроса готов ли сте все пак незабавно някои елементи от тази заповед да бъдат ревизирани, докато